Sada prelazimo na objedinjenju raspravu za tri zakona: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 298; Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 299; - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 305.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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Znači pred nama su tri zakonske regulative znači usklađivanje sa direktivama EU. Ukratko vezano za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, u cilju bolje regulacije financijskog tržišta odnosno u svrhu harmonizacije zakonodavnog okvira na razini EU, a reagirajući na svjetsku financijsku krizu donošenjem 4. Direktive 2009/111 znači

Važeći Zakon o tržištu kapitala potrebno je izmijeniti i dopuniti s ciljem postizanja potpunog usklađenja s propisima EU odnosno direktivama koje je uređeno područje tržišta kapitala na prostoru EU. Izmjenama i dopunama se važeći Zakon o tržištu kapitala u svojim pojedinim dijelovima usklađuje s odredbama hrvatskih propisa, usklađivanjem s Kaznenim zakonom, a radi … uočenih problema u praksi uređuju pojedina postupanja sudionika na hrvatskom tržištu kapitala. Znači najvažnije usklađivanja odnosi se na kapitalne zahtjeve u tom dijelu govorim o investicijskim društvima gdje im se određeni dio kod adekvatnosti kapitala negativne ne … rezerve umanjuju kapital, a pozitivne ne uvećavaju. Znači to su određene izmjene što se tiče adekvatnosti. Također dodatna zaštita je jačaju jasnija pravila prilikom objave prospekta javne ponude i podataka o izdavateljima vrijednosnim papirima kojima se trguje na uređenom tržištu, znači puno jasnije i određenije, znači građanima koji nude usluge iz investicijskih društava moraju biti prezentirane. Također se propisuju dodatne ovlasti europskih nadzornih tijela koji mora nadzirati cjelokupni financijski sustav Europske unije, te također dodatni nadzor financijskih subjekata unutar financijskih konglomerata na području Europske prešao bih znači na drugi zakon koji govori o financijskim konglomeratima, također usklađivanje sa dvije direktive. Direktiva 2010/78 tzv. Omnibus direktiva o ovlastima nadzornih tijela Te druga je dodatni nadzor financijskih subjekata u financijskom konglomeratu. Znači proširuju se oni subjekti koji se nadziru. Znači Omnibus direktiva nastala je kao odgovor na krizu financijskog sektora te je njome uveden zahtjev za integriranom supervizijom subjekata financijskog sektora na razini Europske integriranosti tržišta financijskih usluga u Europskoj uniji a kako bi se spriječilo potencijalno prelijevanje krize između država članica te kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje građana Europske unije Slijedno obveze usklađivanja Republike Hrvatske transpariralo je ovu direktivu u više zakonskih sektorskih zakona i Zakon o kreditnim institucijama i u tržištu kapitala, Zakon o osiguranju pa tako i ovaj zakon uvodeći obveznu suradnju nadzornih tijela u Republici Hrvatskoj s onima u Europskoj uniji, te koordinirajući u slučaju zajedničkog sustava. Također uvodi se također i veće ovlasti nadzornih tijela i nove obveze subjekata u konglomeratu primjerice moraju nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj dostavljati pojedinosti o svojoj pravnoj strukturi, upravljanju, organizacijskoj strukturi, te javno objavljivati opis svoje pravne strukture, strukture upravljanja i organizacijske strukture. Time će nadzorna tijela raspolagati boljim informacijama o stanju subjekata u financijskom konglomeratu zbog čega će moći pravodobno intervenirati u slučaju poremećaja. Financijski konglomerat je grupa društva pri čemu je najmanje jedno društvo iz osiguravajućeg sektora a najmanje jedno iz bankarskog sektora ili sektora investicijskih usluga. A njihove konsolidirane aktivnosti se smatraju značajnima. Kriteriji za značajne su propisani zakonom, aktivnosti su značajne ako je bilančani iznos najmanjeg financijskog sektora u grupi veći od 4,5 milijarde kuna. Znači u otvarajućem, poslujući na jedinstvenom europskom tržištu znači trenutno nemamo takvih konglomerata. Međutim ukoliko se pojave, kada se zapravo oni povežu znači kada i Austrijske i osiguravajuće kuće

ne bi dogodilo da dolazi između pojedinih trgovačkih društava prelijevanje određenih novaca, odnosno u konačnici da se ne bi prebacio određeni dio rizika. Također vezano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, tri glavne komponente. Usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije, zatim usklađivanje sa presudom Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga i Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukturno mirovinsko osiguranje te drugih nadzornih tijela kako bi se uspostavio veći doseg nadzora i uspostavila potpuna kontrola te spriječilo prelijevanje krize sa jedne članice na drugu. znači puno bolja jača harmonizacija između naših regulatornih tijela i europskih tijela. Također usklađeno je postupno, vezano za ovu presudu Europskog suda pravde kojom je ukinut članak 5. stavak 2. Direktive o ravnopravnosti spolova kojim je dopušteno državama članica da izdignu od lošeg pravila koriste spol kao faktor rizika prilikom određivanja visine i premije ugovor o osiguranju. Time se na pojedinačnoj razini spol više ne može koristiti kao faktor rizika te se time izbjegava diskriminacija prilikom određivanja određene premije. Također isto tako određene su sukladno obavijesti Europske komisije vezano za adekvatnost. Morati će se doći do povećavanja jednog dijela kapitala i to pogotovo dijela koji se odnosi na temeljni kapital i jasni kapital. Povećavaju se za neživotna sa 15 na 18 milijuna kuna, sa 22,5 na 27,5 i za reosiguranje društva sa 22 na 27. naših osiguravajući društava se već zapravo uskladila sa ovom primjenom vezanom za jačanje kapitala kako bi zapravo u budućnosti ukoliko dođe do određenih poremećaja na tržištu kako bi se moglo čim prije i bolje reagirati. Također su usklađeni pojmovi koji se odnose na mješoviti financijski holding sa pravilima iz Direktive o financijskim konglomeratima. Te će se kod mješovitog financijskog holdinga super vizija vršiti na konsolidiranoj osnovi. Te su se također novčane kazne uskladile sa prekršajnim zakonima. Znači svi ovi zakoni koji se tu danas nalaze pred vama zapravo primjena direktiva gdje je naglasak na boljem koordiniranju znači između tih organizacija, znači naše HANFE i sutra, i europskih nadzornih tijela. Pokriva se puno širi oblik društava, njihovi međuodnosi se također će biti pod posebnim nadzorom. Znači te intertransakcije međusobno iza njih će se također morati posebno i prijavljivati i kontrolirati kako bi se prevenirali, odnosno spriječili neki budući poremećaji na financijskom tržištu koji kasnije kao što vidimo imaju mnogo širi utjecaj na društvo općenito. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a Draženko Pandek. Izvolite.

Donošenje tih direktiva koje sada uvodimo u hrvatski pravni sustav pokazalo se kao nužnost nakon što su se shvatili uzroci financijske krize čije se posljedice svakodnevno osjećaju. Uočila se potreba za većom i strožom regulacijom, potreba za omogućavanjem veće transparentnosti i mogućnosti kontrole, dakle nadzora. No predlagač se i nije ograničio samo na usklađivanje s pravnom stečevinom. Predložen je i niz izmjena koje znače racionalizaciju postojećih odredbi, uvažavanja potreba prakse. Cijeli niz odredaba uređen je nomotehnički. Primjetan je trud predlagača da se pojedine odredbe učine jasnima da bi se otklonile nejasnoće i povećala pravnu sigurnost. To svakako pozdravljamo. Tako redom primjerice predložene izmjene i dopune članka 27. predstavljaju poboljšanje postojećih rješenja postupka oduzimanja odobrenja za rad brokera i investicijskih savjetnika s obzirom na rezultate prakse koja se provodila do primjene novih odredbi ovog zakona. Nadalje, u člancima 45. do 49. transparentnost podataka proširuje se na sve oblike financijskih instrumenata, a to je dakle sukladno dosadašnjoj praksi uvođenja novih vrsta financijskih instrumenata na tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Primjer promjena uzrokovanih praktičnim razlozima je da se predloženom izmjenom investicijska društva obvezuju na mjesečno izvještavanje agencija o svim velikim izloženostima i prekoračenjima izloženosti budući je dosadašnja praksa dakle s obzirom na stanje na tržištu kapitala i brze promjene koje se na njemu odvijaju pokazala da je u ovom slučaju rok od 3 mjeseca predug. uočene veće potrebe za regulacijom i nadzorom je uvođenje ovlaštenja HANFA-i da kod nadzora nad poslovanjem operatera fonda, odnosno društva za upravljanje fondom može pravilnikom propisati rokove i način dostavljanja podataka, a predloženi tekst predstavlja i težnju ka racionalizaciji. Nastavno na povećanu tržišnu racionalizaciji … se odredba kojom se agenciji daje pravo da izrekne posebnu nadzornu mjeru, primjerice kod povrede obveze pravovremenog i točnog izvještavanja agencije jer je dosad i najmanje pogreška u izvještavanju predstavljala razloge za oduzimanje odobrenja za rad u investicijskom društvu što svakako ne bi mogli ocijeniti kao racionalno rješenje. Primjetno je da se te zakone htjelo učiniti jasnijim i preciznijim. Npr. kod propisivanja sadržaja odluke o glavnoj skupštini društva u članku 332. te kod propisivanja odredbe o postupanju tržišnog operatera po zaprimanju odluke o povlačenju vrijednosnih papira s … na određenom tržištu. U zakonu se kao što je rečeno prepoznaje pojavnost ovih financijskih instrumenata pa tako u člancima od 33. do 356. se obveza burze na objavljivanje podataka dakle ne odnosi samo na dionice već i na sve financijske instrumente kojih već i priličan niz godina na na tržištu imamo daleko više nego samo dionice. Veća regulacija, inače pozdravljamo u svakom slučaju težnju ka većim regulacijama u ovom području, primjetna je i kod članka 341. … sada regulirano i prijavljivanje transakcija sklopljenih izvan uređenog tržišta ili motivatora one trgovinske platforme. To je primjetno i kod propisivanja obveze obavještavanja agencije prilikom javne ponude vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta. Potrebe prakse uočene poteškoće kod primjene zakona uvjetovale su i promjene određenog broja odredbi, kao one u članku 410. kojima se rok za izradu i objavu tromjesečnih izvještaja produžuje s 30 na 45 dana. uvažene potrebe dosadašnje prakse koja je pokazala da je izdavateljima potrebno produžiti ovaj rok budući se radi o izvještaju koji svojim kumulativnim podacima ujedno predstavlja i godišnji izvještaj pa nema nikakvog smisla smisla da taj rok bude tolik sabit i onemogućuje u biti podnošenje kvalitetnog izvještaja. Dakle opažanja dosadašnje prakse su uvjetovale i promjene u članku 446. u kojima se jasno propisuje poduzimanje odgovarajućih mjera agencije prema izdavateljima s ciljem postizanja veće razine transparentnosti. Predloženom odredbom članka 448., kad govorimo o daljnjim promjenama, propisuje se obveza HANFA-e prikupljati i javno objavljivanje podatke o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na određeno tržište, a što će opet, opet što posebno naglašavamo, pridonijeti većoj transparentnosti i učinkovitoj kontroli. Doduše, kod ove odredbe tekst prijedloga glasi: Agencija je ovlaštena od izdavatelja prikupljati podatke, tako da bi se možda nekim tumačenjem moglo zaključiti da postoji samo ovlaštenje ali ne obveza, to je u biti riješeno obvezom donošenja pravilnika koja obveza se propisuje stavkom 3., no vjerujem da će u slučaju da praksa pokaže da je potrebno dodatno pojasnit taj zakon da će i predlagatelj kasnije intervenirati. Opet kad govorimo o većoj mogućnosti kontrole i širenja instrumenata, to možemo primijetiti i izmjenama članka 480. kad HANFA kod otkrivanja i sprečavanja zlouporaba tržišta može ostvariti pristup podacima i slučajevima komunikacije putem elektroničke pošte i mobilne telefonije Zanimljivo je u biti da je tu potreba za promjenom uočena tek sada što možda malo začuđuje s obzirom na raširenost oblika komunikacija već 15-tak godina, ali u svakom slučaju postavljamo težnju opet ka proširenju mogućnosti otkrivanja i sprečavanja zloupotreba. Ovim izmjenama i dopunama izvršeno je usklađivanje s drugim pozitivnim propisima poput recimo u članku 495. usklađivanja s Ovršnim zakonom u dijelu u kojem se govori o dopuštenom namirivanju zalogom osigurane tražbine izvansudskim putem na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru. To je isključivo u članku 568. gdje se usklađuje visina kazne sa Prekršajnim zakonom. Prijedlogom zakona treba uočiti dakle uvode se striktna razgraničenja putem jasnih zakonskih opisa protupravnih djela kako bi se izbjegla moguća dualnost između opisa i prekršajnih i kaznenih djela, a u cilju poboljšanja pravne sigurnosti. U dijelu o prekršajima proširuje se opseg prekršajnih djela i uvode nova prekršajna djela što opet pridonosi strožoj regulaciji i većoj zaštiti sudionika na tržištu. Rekao bih da se to proširenje i uvođenje novih djela pokazuje kao nužnost u današnjem globaliziranom svijetu u kojem se poremećaji manipulacije na jednoj burzi odmah reflektiraju na drugoj, veća regulacija i zaštita sudionika je prijeko potrebna. Smatramo nužnim također i potrebu veće regulacije i kontrole, te kažnjavanje sudionika koja krše pravila na tržištu kapitala. našeg primjerice tržišta kapitala u prošlom recimo desetogodišnjem razdoblju ukazivala bi na velike mogućnosti tog tržišta kao područja manipulacija. Tko je imalo pratio burzu u vremenima rastućih tržišta, primjerice u prvoj polovici prošlog desetljeća mogli uočiti kontinuirani rast cijena, a koji nije pratila odgovarajuća promjena fundamenata, te o aktivnosti cijena dionica u razmjerima prilično nevjerojatnim rekao bih i za neka veća uređena tržišta. Inače, kako se može ponegdje pronaći u literaturi uobičajeno je smatrati da su u biti sve nagle promjene cijena prema gore i dole, a koje nemaju uporišta u realnim nekim pokazateljima ili u širem okruženju rezultat manipulacije pojedinaca ili skupine profesionalnih manipulanata. Zbog gotovo nemogućeg predviđanja kretanja cijena dionica koja u velikom broju slučajeva nisu pratile promjene u fundamentima ili nastanak nekih novih okolnosti koje bi tako jaka kretanja opravdavalo na žalost i veliki broj malih ulagača se potpuno, a neki od njih vjerojatno i zauvijek povukao s burze izgubivši velike iznose. HANFA je istini za volju pokušavala tu unijeti određene promjene poput Pravilnika za sprječavanje manipulacija tržištem, te donošenjem Pravilnika o dodatnim mjerama za sprječavanje manipulacija tržištem koje su među ostalim cilj onemogućiti iskorištavanje pristupa medijima, iznošenje mišljenja o nekom vrijednosnom papiru koji bi mogli utjecati na cijenu te vrijednosnice. No, kad analiziramo onda optužne prijedloge podnesene zbog djela prema Zakonu o tržištu kapitala dolazimo do podatka da je recimo 2011. zabilježena su tek dva optužna prijedloga i to zato što nisu na propisani način i pod propisanim uvjetima obavijestili javnost o povlaštenim informacijama, te agencije nisu u zakonom propisanim rokovima dostavili godišnji financijski izvještaj, godišnje izvješće i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja. 2010. pak također su zabilježena samo dva optužna prijedloga jedan zbog manipulacije tržištem, a drugi zbog započinjanja s obavljanjem novog posla vezanog za pružanje investicijskih usluga a nakon oduzimanja dozvole odobrenja za rad. Na žalost ako pratimo tržišta kapitala teško bi se složili da je slučajeva manipulacije bilo tek toliko malo. Uz sve ovo svjedoci smo kako je protekla financijska kriza koju osjećamo i mi i ne samo mi, mnogi narodi svijeta je uzroke imalo u financijskom svijetu i gramzivom željom tog sektora za čim većom zaradom bez obzira na sve. Kako je burzovne manipulacije i nepravilnosti koje se čine na tržištima kapitala, a da bi se stekla zarada na račun drugih investitora kako je, dakle te te manipulacije, nepravilnosti teško otkriti nužno je daljnje razvijanje mjera za suzbijanje burzovnih manipulacija, osmišljavanje i novih načina zarade na tržištima koje nemaju uporište u javnim pokazateljima,

što ove izmjene i dopune zakona donose. Stoga klub SDP podržava izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala. U odnosu pak na Prijedlog zakona o financijskim konglomeratima smatramo također da se ide u smjeru dodatne regulacije i nadzora subjekata na koje se ovaj zakon odnosi kao i naravno usklađenje sa propisima EU i zbog razloga koje sam i prethodno naveo u raspravi o Zakonu o tržištu kapitala pozdravljamo mjere kojim se smjer i mjere kojima se kreće i na ovom području i podržavamo njegovo donošenje. I Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju se također harmonizira hrvatsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, omogućuje se međusobna suradnja i razmjena podataka HANFA-e nadležnih tijela EU za kontrolu. Ide se prema ciljevima koji su zacrtani i u prijedlozima prethodna dva zakona i stoga klub SDP-a podržava i donošenje tog zakona. Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a Martina Dalić. Izvolite kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, kao što vidite sabornica je prazna. Skoro ima više predstavnika Vlade nego predstavnika vladajućih klubova. Stoga je u stvari raspravljati bespredmetno, jer iz riječi rasprava znači da bi ovdje neki ljudi trebali međusobno raspravljati, a ne da bih ja trebala govoriti saborskim zidovima, galeriji ili voditi na ovim pitanjima moguće neku predizbornu kampanju za neke gledatelje koji ovo prate. Ovdje se radi o opsežnim, složenim zakonima na kojima se očigledno teško može voditi predizborna kampanja, pa zato ovdje nikoga i nema jer da bi se o ovim zakonima moglo raspravljati potrebno ih je pročitati, svaki od ovih prijedloga ima jedno 250 do 300 stranica. Potrebno je razumjeti i potrebno je znati što iz toga proizlazi. S obzirom da su klupe vladajućih prazne zaključujem da niti ih to zanima, niti imaju dovoljno znanja za o tome raspravljati. Međutim, kada za neko vrijeme se suočimo sa posljedicama ovih izmjena i dopuna onda će se vjerojatno čuditi zašto hrvatskim financijskim sustavom zašto ga nadzire i zašto njime reguliraju europska regulatorna tijela. Zato jer mi to između ostaloga usvajamo i osnažujemo ovim zakonima. I mislim na kraju konca da to i treba, jer to je bit i suština našega članstva i funkcioniranja u EU i funkcioniranja u okviru jedinstvenog financijskog europskog tržišta koje se upravo izgrađuje i u čijoj izgradnji sami sudjelujemo, a i oni koji surađuju sa europskim tijelima će njihovoj izgradnji dalje pridonositi. Stoga, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedloge ovih zakona, ali njihova važnost i složenost ni na koji način ne zaslužuje ovakvo stanje u sabornici. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prazne klupe, nisu doslovno ali to vas ne sprječava da sprovedete svoju raspravu, odnosno da kažete što mislite o zakonima. … /Upadica se U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima ja se pridružujem kolegici Dalić na protestu. to su oni zakoni što je gospođa Dalić govorila. Mislio sam govoriti malo podrobnije o prijedlogu Zakona o izmjenama s tim da već je duže vrijeme među osiguravajućim društvima u RH kola jedan zakon koji je predložen došao na klupe Vlade i o kojem se još raspravlja pa je prerano o tome. Ovo su više tehničke naravi, zakon, prilagodba sa EU pa o tome neću. Ono što sam rekao jutros u raspravi mislim da je besmisleno trošiti, naročito zimi grijanje, na ovu veliku prostoriju, da možemo iznajmiti za puno pametnije stvari nego ovdje da 10-ak zastupnika sjedi i čami. Među onima sam koji sam najčešće pa imam pravo to govoriti. Mislim da je o ovako važnim zakonima kao što je Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o osiguranju na koje vladajuća koalicija jednostavno ne reagira ili ako postoji, netko će reći ako i postoje zastupnici u saborskoj dvorani ne raspravljaju. Možda će mi netko od kolega reći pravo je ne govoriti. Mislim da u Saboru je naša obveza govoriti pa je najbolje da predsjednik Sabora proglasi pauzu do jeseni. Hvala. Nismo ništa čuli od rasprave, međutim to je stvar percepcije. Ali, činjenica je da bi svatko trebao najprije počistiti pred vlastitim pragom pa onda sugerirati dalje. Klubovi su završili.

bitno i zašto svaki dan u principu sami o sebi još više nagrđujemo ovu sliku jer ovo što se događa u ovom Hrvatskom saboru ne služi više nikome na čast. Više se ne zna što će se raditi za nekoliko sati, a kamoli što će se raditi nekoliko tjedana unaprijed. Tako i danas je napravljen raspored da se moraju odraditi ovi financijski zakoni i učinjeno je sve da se sabornica isprazni i da ne bude rasprave. ja ću ipak nekoliko stvari reći jer naprosto ukazuje koliko se površno rade neke stvari, koliko jedna tehnička stvar a to je usklađivanje ova tri vrlo važna zakona sa direktivama EU kad onaj kad onaj tko to radi ne pozna baš najbolje materiju pa bi se reklo da promaši totalno temu. Pa mi dozvolite samo nekoliko naznaka. Tako u članku 3. točka 29. i 30. izmjenom se definira revizor i ovlašteni revizor. Međutim, postavlja se pitanje što je Zakon o reviziji i članak 7. koji definira ovlaštenog revizora? Da li ovim Zakonom o tržištu kapitala dezavuirate Zakon o reviziji i članak 7.? Također, u članku 4. točka 1. definira se konsolidirano nadzorno tijelo. Otkad se to tijelo konsolidira? Valjda tijelo koje kontrolira konsolidirana društva. To je velika razlika jer konsolidirano nadzorno tijelo ne postoji. Vi možete u kontrolu poslati 1, 5, 10 ili 15 inspektora, kolika vam je procjena da treba obaviti posao, ali ako kažete da će ti inspektori kontrolirati konsolidirane subjekte tj. investicijska društva onda to izgleda sasvim drugačije. Međutim, očigledno kolege iz vladajuće koalicije to ne zanima i vjerojatno će biti usvojen, ako ne prihvatite ovu našu primjedbu, bit će usvojen ovaj prijedlog zakona po kojem se konsolidira nadzorno tijelo. Ima tu još bisera. Članak 15. koji se odnosi na članak 21. Zakona o tržištu kapitala točka 5., koje je to kazneno djelo protiv krivotvorenja? Zar je krivotvorenje poželjno pa ako ga netko ne krivotvori s njim odmah u zatvor i kaznit ga sa 3 do 5 godina. Čak niti tu nisu mogli prepisati odredbe Kaznenog zakona. Jer kad se radi o krivotvorenju onda je to definirano Kaznenim zakonom. Također, odavanje tajnih podataka. Ovo je kazneno djelo u glavi kaznenih djela protiv RH, tko smije tko smije raditi druga kaznena djela protiv RH, a da smije odavati tajnu? Dakle, isto pitanje koje se postavlja koje ste vi ustvari postavili sa ovim svojim prijedlogom zakona. Mislim da se tu predlagatelj jako zabunio. Pogrešno kazneno djelo je navedeno, vjerujem da je trebalo stajati o odavanju i o neovlaštenom pribavljanju poslovnih tajni a koje djelo ulazi u glavu kaznenih djela protiv gospodarstva. Dakle, zamijenili ste totalno tezu. I sa tim zamijenjenim tezama ako izglasate, ako ne promijenite to zakon ode u totalno krivom smjeru i on nema veze sa usklađivanjem zakonodavstva sa direktivama EU. Ali kažem, da bi se napisao ovaj zakon i ovo malo tehničkog usklađivanja onda se mora poznavati materija. U članku 17. koji se odnosi na članak 23. Zakona o tržištu kapitala stavak 1. točka 2. koji je to drugi nepropisani način na koji je izdana suglasnost za imenovanje člana uprave investicijskog društva. U članku 19. je vrlo interesantna definicija, a odnosi se na članak 25. Zakona o tržištu kapitala stavak 3.: "Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka u roku koji zaključkom odredi agencija uz upozorenje na pravne posljedice. Ako to u određenom roku ne učini, ne uklone nedostatke iz zahtjeva, a po zahtjevu se ne može postupiti isti će se rješenjem odbacit." Ja ću ovu famoznu rečenicu pročitat dvadeset puta i dajem Nobelovu nagradu onome ili nagradu od ne znam koliko ko će je bit u stanju ponovit, a kamoli kasnije primijeniti u poslu. No, ako se ne varam ovaj problem koji se navodi u ovoj famoznoj rečenici koju je praktički nemoguće ponovit osim ako ju ne pročitati, je definiran Zakonom o općem upravnom postupku. U članku 69. koji se odnosi na članak 200. a Zakona o tržištu kapitala u stavku 2. napravljena je vjerujem greška u odnosu na pravi sadržaj i namjenu direktiva. Dakle, ovdje ne bih htio ulaziti malo dublje, samo dobronamjerna primjedba da je napravljena greška i da to proanalizirate. U članku 71. koji se odnosi na članak 290. navedeno je nešto što bi trebalo biti u Zakonu o konglomeratima. I tako dalje, moglo bi se nabrajati još niz tehničkih točki, tehničkih greški po razno raznim člancima koji su trebali biti usklađivanje sa direktivama EU, ja sam nabroji samo nekoliko koji ako ostanu ovakve kakve je, ovaj Zakon o tržištu kapitala vode u jednom totalnom krivom smjeru i mislim da naprosto neće biti dobro i neće završiti. Ono što se tiče Zakona o osiguranju, mislim da članak 2. izmjene koji se odnosi, članak 3. u stavku 8. stoji: "Za osiguranje iz skupina životnih osiguranja i za osiguranje iz vrste osiguranja od nezgoda i zdravstvenog osiguranja sklopljena prije pristupanja RH EU dopušteno je razlikovanje na pojedinačnoj osnovi temeljem osobnih okolnosti spola." Ovo je vrlo interesantno. Ako je društvo za osiguranje kod određivanja premija i osiguranog iznosa iz ugovora o osiguranju uzelo u obzir osobne okolnosti spola. Što su to osobne okolnosti spola kod izračuna premije, a što je faktor spola kod izračuna tehničkih pričuva iz stavka 7.? Nešto na što morate odgovorit ako hoćete da vam se ovaj zakon usvoji. Jer ako uvodite jednu novu definiciju onda tu definiciju morate u zakonu definirati na što mislite, na što se ona odnosi. I da ne čitam više, nažalost ove usporedbe će vjerojatno završiti ako ih ne promijenite, ne uskladite s onim s čim trebate uskladiti, a to su drugi zakoni, kako je završio Zakon o obveznom osiguranju u prometu, vi dobro znate da taj zakon nije prošao Bruxelles, da vam je vraćen natrag. Svima u Hrvatskoj je jasno u kojem smjeru i kome je taj zakon trebao pogodovati, međutim na svu sreću ovim političkim patvorinama i namještanjima u Hrvatskoj, sad smo ipak dobili kontrolora koji određene zakonske promjene neće pustiti. I zato gospodine zamjeničke ministara, ja se nadam da su vaši suradnici zapisali ove primjedbe. Mislim da bi Ministarstvo financija trebalo prostudirati i prije konačnog izglasavanja ovog zakona u Saboru u petak, da bi Vlada sa svojim amandmanima trebala reagirati i ispraviti ove pravne vratolomije i nelogičnosti. Vjerojatno da ima tu dosta kolega pravnika, da su si malo primili ovaj zakon u ruke i da su ga malo pročešljali našli bi još puno više pravnih nelogičnosti. Ali mene čudi da Ured za zakonodavstvo koji je nekada bio itekako korektor što se tiče usklađenosti pojedinih zakona koje je Vlada usvaja i raspravlja sa ostalim zakonima pusti ovakav zakon u saborsku proceduru. A isto tako nisam baš primijetio od ovih saborskih odbora koji se bave ovim pravnim pitanjima da su dali konkretnije primjedbe, međutim možete provjerit ove primjedbe. Meni bi bilo drago da ih uskladite jer mislim da ovi zakoni koji su rađeni od 2005. do 2008. sa određenim izmjenama temeljno dobro postavljeni i ovo su samo izmjene koje se usklađuju sa direktivama EU. Ne bi bilo dobro da temeljno dobro postavljeni zakoni se pokvare sa lošim usklađivanje sa direktivama EU. mi ćemo podržati ove prijedloge zakona kao što je rekla kolegica Dalić, ali s obzirom da ona nije htjela raspravljati ja ću reći jednu ogradu, a ukoliko ove stvari ne ispravite mi ćemo nažalost morati biti suzdržani, jer naprosto smiješno. I dozvolite mi još u ovih 30 sekundi koliko mi je ostalo da kažem nešto gospodine predsjedavajući. Mislim za nas koji smo u ovoj sabornici stalno nije naprosto dobro ovo što se događa, nije dobro da se ne zna što će se raditi. Mislim da danas donosimo zakone koji itekako tangiraju i poslovni svijet, i građane, a prije svega tangiraju i zaposlenike u Ministarstvu financija, to je Zakon o carinskoj službi. I nije dobro da, o tim zakonima se ne raspravlja, nije dobro da su predlagatelj zakona ne upozori na određene nelogičnosti, pa na kraju krajeva možemo mi biti koji to predlažemo u krivu, ali naprosto ovako sabornica nije nešto što je lijepo za vidjeti. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prije nego najavim repliku kolege Vukšića, ovaj dnevni red je već deset dana znan, tako da mislim da tu nema dileme, velim znaju se točke dnevnog reda što će se raspravljati. Imamo repliku na vaše izlaganje, kolega Vukšić izvolite. ovakva dvorana u Saboru, poluprazna, nažalost to nije rijedak slučaj, naročito nije rijedak slučaj kad se u vrlo važnim zakonima, pa kad se nekome predbaci da prvo pročisti pred svojim vratima, mislim da bi čišćenje trebalo sa nekoliko kamiona se izvršiti ili upravo nad vladajućima jel bi oni trebali prednjačiti ovdje u Saboru a ne očekivati od oporbe da im oporba čini lijepu sliku u Saboru a da oni dolaze samo petkom. Jel to bila replika? Završili ste? Imamo odgovor na repliku, izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolega Vukšić ja se slažem s vama. Isto tako s obzirom da je jedino što će od ove rasprave ostat, ostat će nekakvi zapisnici, fonogrami sa sjednice vama koji niste članovi odbora za financije, ovi zakoni su navrat nanos raspravljeni prije po prilici mjesec dana na Odboru za financije prije nego što su čak bili uvršteni u dnevni red sjednice Hrvatskog sabora što je totalno neuobičajeno. Odobri nikada ne raspravljaju o točkama dnevnog reda ako nije nekakva tematska sjednica, o točkama dnevnoga reda koje Hrvatski sabor nije uvrstio u dnevni red. Dakle prije mjesec dana navrat-nanos raspravljano na odborima a danas čak niti čelnih ljudi Odbora za financije nema ovdje, to najbolje govori o tome što mi mislimo o radnim tijelima naših saborskih odbora, da ta radna tijela u principu ovi Zakoni nisu baš niti najbolje pogledali. Ima tu još tehničkih promjena i ocjena ali ono što je poražavajuće to je ova sabornica i ako mi nismo bili zainteresirani, danas smo govorili o Zakonu o PDV koji itekako tangira hrvatske građane. Ako nismo zainteresirani za usklađivanje ovih zakona. Jer vi u principu nemate ni još jednog financijskog konglomerata u Hrvatskoj, nemate ga. Donijeli smo zakon, dakle to je nešto što bi se sutra trebalo dogoditi i što će se dogoditi ako netko dođe i isti kupi Croatia osiguranje i poštansku banku i još kupi i napravi financijski konglomerat. Što će se dogoditi? Možda je baš taj zakon se priprema za to, da nekog sutra tko će to sve skupa pokupovat. Prema tome. Dakle zakon koji nema praktičnu primjenu usklađujemo sa Direktivama EU, zakoni koji imaju praktičnu primjenu a Zakon o obveznom osiguranju u prometu nam je jasno pokazao kad se želi nekome izić u susret pod navodnicima, onda Bruxelles veli da se ipak malo previše izlazi u susret pa kaže vi to u Hrvatskoj ne možete napraviti. I mi smo ova tri zakona propustili kao da ih nema, a sutra kad nam se budu događali problemi i kad neki pametnjakovići budu to iskoristili za neke nepodopštine, onda ćemo svi reć mi o tom pojma nemamo. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Stazić, Nenad